Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, очевидно всички думи, които бяха казани при откриването след клетвата, или не са били чути, или не са били разбрани. На път сме да сътворим конституционна криза и още една система да блокира – да блокира законодателната власт. Изпълнителната е в служебно правителство, назначено от президента, съдебната – Висшият съдебен съвет е с непопълнени квоти, изтекли мандати. Затова предлагам да бъдем по-конструктивни и отново да опитаме да изберем председател на Четиридесет и осмото народно събрание. Предлагам Ви да следваме правилата, които единодушно бяха внесени от председателите на парламентарни групи с подписите на всички нас, и правилата, които парламентарната зала гласува. След това отново всяка от парламентарните групи да има право да излъчи номинация за председател на парламента и да преминем към гласуване. На практика това означава пореден опит да изберем председател на Четиридесет и осмото народно събрание. Това обаче означава и друго. Заявката кой ще бъде управляващ, кой ще бъде опозиция, кой как ще се държи – като конструктивни или като анархисти, ще бъде изпълнена със съдържание. Рушенето на конституционния ред, а именно изборът на председател в първото заседание, е норма – норма, с която сме се съобразявали, и тези, които имаме дългогодишен опит, и тези, които за първи път са в тази зала, трябва да осъзнаят, че е редно да спазват. Отново заявявам, че ние сме осъзнавали как ни е подреждал вотът на българските граждани и при избора на госпожа Ива Митева от „Има такъв народ“, и при избора на господин Никола Минчев. Тогава и седмото народно събрание не излъчихме кандидат за председател на парламента. Съветвам всички ни към повече разум, защото законодателният орган не би могъл да функционира без председател. Всички говорихме за кризи, всички говорихме за отговорност, всички говорихме за решения. Как ще намираме решения оттук нататък, ако изобщо не може нито комисии да заседават, нито да бъдат избрани, при условие че нямаме елементарен консенсус избор на председател? И аз твърдя, че ако всеки един от Вас зачита волята народна, а глас народен – глас божи – ясно е коя е първата партия, която има най-голямо доверие, да преосмислите своето поведение и да не продължаваме да рушим не само спадащия рейтинг на Народното събрание, ами и устоите на държавността. Благодаря Ви. Отново правя номинация

Госпожо Атанасова, благодаря Ви за тази леко назидателна лекция. Изборът на председател в първото заседание на Народното събрание не е норма, то е закон – то е записано в законодателството на страната. Ние ясно обявихме три дни преди началото на това заседание, че ще имаме кандидатура за председател. Доколкото си спомням, при гласуването на господин Никола Минчев за председател на предишното Народно събрание Вие гласувахте против. Съвсем нормално е опозицията да гласува против Вашия избор на председател. Най-нормалното нещо на първата политическа сила е да си осигури мнозинство за избор на председател и мнозинство за формиране на кабинет. За да няма конституционна криза, ние проведохме дълги публични консултации с три други политически сили, които бяха прожектирани пред целия български народ, разбрахме се по редица политики, подписахме изключително тежко и сложно коалиционно споразумение и партии, които с десетилетия не бяха работили заедно, заявиха, че ще работят заедно. В резултат на тези усилия беше избран Никола Минчев с ясно изразено мнозинство като председател на българския парламент. Това да издигнеш председател с надеждата, че опозицията ще го подкрепи, е или наивност, или разчита на задкулисни договорки. Ние задкулисни договорки не правим. Ние не си говорим по дивани, сараи и така нататък. Това, което ние правим, е – вземаме ясни решения пред очите на всички български граждани, които и сега могат да ни видят в сградата на парламента, където тези въпроси трябва да бъдат решавани.

Така е, господин Председател, доайените трябва да даваме някакъв тон все пак. Тук имам предвид не себе си, а партията ми е доайен, защото е присъствала във всички народни събрания от създаването на новата българска държава, така да се изразя. Вижте, колеги, господин Василев, много неточности имаше във Вашето изказване – фактологични, исторически и всякакви. Никое Народно събрание с изключение на предходното не е образувало мнозинство, преди да избере председател. Всички идвахме тук, а аз съм тук от много далечната 1997 г., идвахме тук и първо избирахме председател. След това започваха консултациите за съставяне на мнозинство и така нататък, да не изброявам всичко. Отдавам го на неопитността Ви, макар че сте в политиката от почти десет години – поне в публичната политика. Не си позволявайте да се опитвате да заблуждавате – и квалификации, и сараи, и така нататък. Защото, нали разбирате в какъв тон можем да влезем и какъв език дърпате, по-добре поне днес да не го правим. Трябва да стартира тази институция. В това няма нищо политическо – тяснополитическо, има държавническо. Избира се председател и Конституцията затова е предвидила такава процедура – на първото заседание се избира без подробности, защото никой от конституционалистите, от тези, които са го предвидили, не е предполагал, че българският парламент ще стигне дотам да се самоблокира като конституция, то просто е абсурдно като назначение, като воля. Това е абсурд, което се случва днес в тази зала, не се е случвало, разбира се, през предните 32 години. Няма как да го обясним на никого. Никой от нас не е обещавал в политическата си програма, че ще блокира работата на Народното събрание в първия си ден – на институцията, на най-важната институция. Всичко, което имате да кажете – политическо, всичко, което имаме да реализираме като платформи и като обещание, зависи от това, тук да застане човекът, избран от всички нас, дори в повечето случаи е бил избиран с 230 – 240 души. Какво политическо има в това? И затова е приета традицията – първата парламентарна група, защото там няма политика. Просто конституираме органа и той тръгва да работи. Това е всичкото, което трябва да направим. Аз тук не мога да разбера точно каква демонстрация правим и на кого. Да стане някой от Вас и да каже: „Ние обещахме на нашите избиратели, че органът няма да тръгне.“ Има време кога да кажете ГЕРБ какви са, ДПС какви са и ние да Ви кажем Вие пък кои сте. Има време! Днес не е денят. Днес е денят тук да застане човекът, овластен от всички нас, да води заседанието и да тръгне работата на парламента. Моля Ви, ако днес все пак

Уважаеми господин Председателстващ, първо, чест и адмирации за заеманата от Вас длъжност днес! Мисля, че не е спорен за всички народни представители текстът от Конституцията, който гласи, че в първото пленарно заседание следва да се избере председател на тази институция и разбира се, докато не удари последният звънец, то е открито и в него могат да се провеждат процедури по избор. Уважаеми господин Председателстващ, разбира се, все пак няма нищо лошо да се възползваме, и Вие също, от възможността да ползваме администрацията на Народното събрание, когато се стигне до подобни, казвам си, нелицеприятни случаи и казуси. Все пак имам една молба към Вас, господин Председателстващ, и тя е: преди въобще да бъдат отново издигани кандидатури, Вие да посочите дали влизаме в нова процедура по избор на председател на Народното събрание. Едва когато го обявите, едва когато тази нова процедура започне, едва тогава вече, разбира се, заинтересованите парламентарни групи биха имали възможност да издигнат нови кандидатури, които да бъдат подложени след това на разисквания и впоследствие на гласуване, и така, докато не бъде даден край на първото учредително заседание на Народното събрание. Така че Ви апелирам все пак да вземете това решение и да обявите дали влизаме и сме влезли в процедура по нов избор на председател, за да могат вече парламентарните групи да издигнат евентуално

Втора процедура. Казах: втори тур. Това ще бъде пак тур. (Шум и реплики. Смях.) За Вас е процедура, за мен е повторение на това, което направихме вече. Не виждам нищо толкова в тура. Въпросът е, че се въртим около един казус, а той е около тур. Ако знаете френски, е така. Така че ще почнем отначало, колега. Отново нови предложения, ако искате, Ваша воля е. Гласуваме пак четиримата кандидати. Ако Вие предлагате нови – да, нови ще бъдат. Друг някой да иска думата? Господин Петков, Вие искахте думата, Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Цонев, ние не сме доайени в българската политика в последните 30 години, но едно знаем – къде ни е довел този преход от 30 години. Ние не сме щастливи да видим България в този момент, по този начин. Това, което заявих по време на предишното ми изказване, е, че ние ще спазваме два принципа: да спазваме обещанията, които сме дали предизборно, за да не измамим половин милион гласоподаватели. И второто е: да решаваме проблемите на хората. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Това, което ние заявихме, че ще бъдем конструктивна опозиция, зададохме точните политики, които Вие можете да знаете, че ще подкрепим. Но това, което няма да стане – няма да има безпринципна диалогичност, няма да има сделки под масата, няма да има заговорничество, което е безпринципно. Така че призовавам първата политическа сила, ако наистина се чувствате отговорни – Ваш е кръстът в момента да носите, и ако видите, че Вашият представител не е одобрен от това Народно събрание (силен шум и реплики от ГЕРБ-СДС), най-малкото, което трябва да направите, е да направите стъпка настрани, за да дадете възможност това Народно събрание да предложи и избере някого, който може да спечели доверието на това Народно събрание. Не можете да имате председател, който няма доверието на поне 51% от това Народно събрание. Благодаря Ви.

Господин Петков, в политиката освен нови неща има и континуитет. Само да Ви кажа, понеже казвате: „Дойдохме, Вие сте тук доайени партии, ние нищо не харесваме.“ Ами в какво НАТО и в какъв Европейски съюз се кълнете?! А кажете? В прав текст, така разговорно да Ви запитам. Тука има партии, които са причина да сме в НАТО и в Европейския съюз. Това е континуитет – Вие идвате и продължавате. Континуитет е да запазим институциите такива, каквито са – да функционират. Континуитет е това да изберем днес председател на Народното събрание в традицията, която се е наложила, или практиката – както искате, така го наречете. Защото аз ще Ви кажа и друго, промяната има две посоки – едната е към добро, другата е към лошо. В следващото заседание ще Ви обясня каква беше Вашата промяна.

Уважаеми господин Председател, радвам се, че предизвиквам възбуда в групата на ГЕРБ. Постарал съм се добре през малкото време, когато съм в политиката. Правя процедура, предложение. Така или иначе Вие, уважаеми господин Председател, казахте, че тече нова процедура по номинации дотук бяха направени две номинации, да дадем възможност на останалите парламентарни групи да направят своите номинации и да преминем към гласуване. Като имате предвид, госпожо Атанасова, че гласуването не може да дерогира с никакво решение на Народното събрание Конституцията и отново ще трябва да спазваме правилата на чл. 81, ал. 2,

Колеги, само две думи. Ако бъдем по-делови, да изберем все пак председател на Народното събрание. Защото навремето, като бях така млад депутат, питах господин Цонев – все пак е класик, уважавам неговото присъствие и поведение, какво значи „parla“, а то било от италиански – говорене, но Томислав Дончев ми каза: „Да, говорене, ама не глупост.“ Много Ви моля, дайте да гласуваме председател на този парламент. Смятам, че много рано започвате – ще имате време, всеки от нас ще каже кой какво е направил – като в детската градина, отличниците ще Ви покажа. А днес дайте, уважаеми колеги, аз нямам опит, опитвам се да бъда точен, лоялен и днес председателствам възпитано и добре. Затова да оставим обидите – четохме за тях, днес нямаме нужда от това. Вие искахте думата – заповядайте, колега. Господин Председател, групата на ВЪЗРАЖДАНЕ смята, че наистина няма смисъл да се говорят много приказки в момента. Нека да пристъпим към реални номинации. Затова ние отново издигаме адвокат Петър Петров за кандидат за председател на Народното събрание. Смятаме, че е добър вариант всеки един от Вас да реши дали

тонът малко излезе извън нормата за първи работен ден – тържествен, мога ли да помогна – да направя предложение. Първо, моля Ви, макар и формално, да подложите отново на гласуване правилата за номинации. Формално това се изисква. Общи приказки: дайте да приложим същите правила – не в тази зала, това е парламент. Подложете на гласуване отново същите правила, защото сме в изцяло нова процедура, първата приключи. След като ги приемем отново, вече всеки да направи номинации, а не просто да ставаме и покрай политически речи и остри нападки едни към други да кажем: „ама аз, между другото, си повтарям номинацията“. Не е сериозно. Гласуваме правилата, ставаме официално и си повтаряме номинациите, подлагате ги на гласуване. Нека да сложим малко ред, иначе наистина ще изпуснем залата и отново ще направим нещо, което не е приемливо за парламентаризма. ВРЕМЕНЕН Това значи, колеги, че трябва да направите нови номинации. Ако такова ще се прави, дайте да излезем почивка, за да се правят. Ако не, има приета процедура, правилата са ясни и разбира се, да ги подложим и на гласуване. Дотук три групи предлагат едни и същи хора. Надявам се, госпожо Нинова, и Вие държите на Вашия кандидат.

Вече при спазена процедура и гласувани правила, което няма да даде възможност на някого, ако реши да обжалва в Конституционния съд или някъде следващите решения, се изправям пред Вас, за да препотвърдя номинацията ни за Кристиан Вигенин. При тази създала се обстановка на остра конфронтация между кандидатурите на първата и втората политическа сила по големина смятам, че изборът на Кристиан Вигенин е добро решение. Всички Вие по различни поводи и в различни легислатури на Народното събрание сте изразявали уважението си към неговия професионализъм, към неговата диалогичност и към неговата възможност да води обективно работата на Народното събрание, така че смятам, че той би бил едно добро решение и излизане от кризата и от сблъсъка между двете антагонистични, противоречиви кандидатури на първата и втората сила. Благодаря! (Ръкопляскания Уважаеми колеги народни представители, виждаме, че днес трябва да се върви към диалогичност, виждаме, че в момента няма изразено парламентарно мнозинство и затова все по-важно става да се издигнат тук от тази трибуна номинации за личности, които могат да обединят хората и да достигнат резултат, който да позволи да бъдат избрани. Затова ние препотвърждаваме нашата номинация за господин Никола Минчев, защото той е показал със своята работа в Четиридесет своята диалогичност, своята възможност да овладява залата в сложни ситуации. И не на последно място – ние казахме, че няма да нарушаваме нашите принципи и ще следваме дневния ред на хората, а дневният ред на хората и номинацията на хората, която Вие всички видяхте още лятото, е господин Никола Минчев и затова се надявам, че ще го подкрепите. Благодаря. Госпожо Атанасова, да минем и към номинацията на Благодаря Ви, господин Председател. Както заявих и преди малко, нашата номинация е господин Росен Желязков. Струва ми се, че няма нужда отново да повтарям аргументите за тази кандидатура, но ми се ще да кажа, че не искам нито един от нас да си присвоява самостоятелно волята на хората, защото тези, които гласуваха за състава на Четиридесет и осмото народно събрание, излъчиха и винаги победителят е само един. А в конкретния случай за последно двете кандидатури, събрали най-много гласове от последното гласуване по приетите правила Никола Минчев 98, Росен Желязков 103. Това обаче на нас не ни позволява да твърдим, че волята на хората е такава. Само отново казвам – волята на хората се мери на избори и българските граждани се произнесоха и в Четиридесет и седмото, като излъчиха Вас за първа политическа сила, и Вие издигнахте председател на парламента,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

Бих искал да се върна към всичко онова, което различните парламентарни групи изказаха в своите декларации от тази трибуна. Всички призоваваха за диалог, за съгласие, за обединение в тези кризисни времена. Обаче явно самите ние като народни представители все още не сме готови да чуваме и да разбираме какво ни говорят нашите опоненти и съгласието и обединението го разбираме единствено и само около собствената ни правота и истина, вместо да търсим общата правота, включително и правотата и на опонентите. Тоест уроците не са научени и поуките не са извлечени поне за последните четири избора, да кажа, за година и половина, защото българският народ с тези четири избора, които ги имахме, всеки път избираше фрагментиран парламент и не позволяваше на нито една партия да има самостоятелно мнозинство. В редки случаи първите две, които се конфронтират, трудно можеха да правят аритметично мнозинство в Народното събрание. Тази ми е темата, че уроците не са научени. А основната ни задача на нас политиците, а и на институциите, е да решаваме проблемите на хората, но това започва с решаването на основния проблем, а основният проблем е липсата на диалог, за да можем, след като преодолеем този проблем, да решаваме проблемите на хората и да решаваме и кризите, и да отговорим на всички предизвикателства, които стоят пред нас. Много е лесно да се каже „аз ще бъда опозиция“ и в един момент с една конкретна тема да се опитваме да създаваме криза тук в Народното събрание. Защо? Защото ние призоваваме за обединение, но от другата страна казваме „аз ще бъда опозиция“. Това за нас е просто безотговорно ей така избрахме да бъдем опозиция. Днес е първото заседание, откриваме Четиридесет и осмото народно събрание, тепърва ни предстои да направим с тази структура на Народното събрание, което е по волята на суверена, да търсим мнозинства в това Народно събрание. Ако успеем да намерим онова мнозинство, което пък може да излъчи и годно, и стабилно правителство, още по-добре би било в тези кризисни и трудни времена. Това ми е призивът. Искам и да припомня някои неща. Направих справка току-що за Четиридесет и петото, народно събрание. В Четиридесет и петото народно събрание най-голямата парламентарна група ГЕРБ нямаха председател не за нещо друго, а защото те предложиха предишния председател, чиято оставка ние искахме четвъртото народно събрание. Обаче, обърнете внимание, там ИТН, ДБ „Изправи се“ – там как се казваха – сумарно имаха 92 народни представители, обаче в Народното събрание те бяха менторите, те се бориха със статуквото, те отричаха статуквото, и статуквото го назоваваха ГЕРБ, БСП и ДПС – старите партии. Лепяха етикет „статукво“ и те диктуваха правила с 92 народни представители, без да си дават сметка, че онова, което те наричат статукво, това са различни партии, имат различна биография – едни са били на власт, други сме били в опозиция в предишен период, че историята не започва от днес. А сумарно другите три, които те ги отричат и рисуват образа на черния дявол, имат 148 народни представители. И как с 92 народни представители да диктуват на 148? Но заради поведението на ГЕРБ тогава и излъчения от тях кандидат ние гласувахме за предложения кандидат на втората партия и така се избра Ива Митева. Естествено, тогава в

сумарно пак имат 112 гласа – по-малко от половината в Народното събрание. Сто Естествено, тогава ние пак бяхме в ролята на опозиция и пак от тази трибуна казах, че неписано правило е най-големият да има председател на Народното събрание и тогава, независимо че бяхме пак очерняни от тези три нови партии, ние юли месец гласувахме пак за тяхното предложение за

Тогава, независимо че имаше тук, в тази зала, мнозинство вече с БСП, които явно и според тях вече престанаха да бъдат каквото и да е, и те, заедно с новите партии, бяха най-новите от новите, и имаше мнозинство в Народното събрание. Въпреки наличното мнозинство, въпреки ясно очертаната ни роля, че ние няма да участваме в мнозинството, ние ясно изразихме от тази трибуна, че ще подкрепим кандидата на най-голямата парламентарна група и го направихме. В момента обаче след извървяната процедура, която днес не приключи с резултат, и започваме нова процедура, ние на свой ред от „Движение за права и свободи“ – без да бягаме от каквато и да е отговорност, ние също правим предложение за председател на Народното събрание – предлагаме господин Йордан Цонев за председател на Народното събрание. Благодаря Ви за вниманието.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

понеже си говорим за принципни неща, и в един момент се появи терминът „безпринципна диалогичност“. Аз такова нещо за първи път чувам в живота си, защото „безпринципна диалогичност“ по принцип е оксиморон. Диалогичност трябва да има. Може да има безпринципни договорки, може да има безпринципна коалиция – такава, каквато направихте в миналото Народно събрание – да, такова нещо е възможно. В един парламент трябва да има диалогичност и тя винаги може да роди нещо принципно. Затова аз призовавам все пак да има диалогичност! Конструктивизмът, който заявихте от „Продължаваме Промяната“, когато се обявихте за опозиция, очевидно липсва, защото това не е конструктивно поведение. Пак ще Ви припомня, че в миналия парламент ние може да сме гласували като опозиция против господин господин Минчев, но не сме издигали свой кандидат, което е спазване на онази традиция – хората, които са спечелили изборите, в крайна сметка първата и най-голяма парламентарна група да има правото да излъчи председател на парламента, за да тръгне работата на Народното събрание. Господин Цонев Ви го обясни. Уж искате да сте в опозиция и обявихте, че сте в опозиция, а искате позиция, която не принадлежи по традиция на опозицията. По традиция председател на Народното събрание не е човек от опозицията. Това е правилно, защото е и въпрос на легитимност – когато българският избирател гласува, когато българските граждани гласуват, те дават легитимност на определени политически сили и тази легитимност трябва да се пренесе пропорционално и в Народното събрание. Така е устроена парламентарната демокрация, така работи по принцип и затова призивите, видите ли, да оттеглим нашия кандидат, са безпочвени и безсмислени поради простата причина, че тук има повече легитимност. Господин Василев каза: не обвинявайте опозицията, че е гласувала против нашата номинация. Добре де, ама Вие цяла кампания обвинявахте опозицията – тогава ГЕРБ, че сме гласували вот на недоверие на Вашето правителство. Кое сега Вашите приказки по време на кампанията ли са верни, или сега, защото това пак е противоречие, това е шизофренно. Не може през цялото време да говорите за това как опозицията е свалила правителството Ви. Всъщност няма опозиция, която може да свали правителството, ако самата коалиция не се е разпаднала. То това стана – самата Ваша коалиция се саморазпадна, единият от коалиционните Ви партньори Ви гласува вот на недоверие, а опозицията няма какво да я обвинявате за това, че Ви е гласувала вот на недоверие заедно с Вашите коалиционни партньори. Българският избирател и българските граждани по време на изборите оцениха Вашето управление, дадоха му оценка и тази оценка е неприятна за Вас.

ние. Когато се обсъжда съставянето на правителство, аз много често чувам тук от „Демократична България“ едни принципни положения за това как трябва съдебната реформа да се обсъжда. Това е един от приоритетите, чудесно, но в случая става въпрос обаче за избор на председател на Народното събрание и да започнем да работим. Колеги, някой може ли да ми обясни защо в момента гласувате така, че да не можем да изберем председател? От „Демократична България“ защо гласувате така?! Тук не става въпрос за съдебна реформа в момента, не става въпрос за антикорупционни мерки, не става въпрос за нищо, а става въпрос да отпушим работата на основната институция в Републиката, която оттук нататък има да решава важни проблеми и евентуално да състави правителство. Проблемите пред хората са прекалено много, за да можем да си позволим да ни гледат хората и да ни виждат на практика политически несъстоятелни, блокиращи първия ден от работата на Народното събрание. Не са ни пратили за това тук! Благодаря Ви.

Господин Митов, когато в нашата предизборна кампания

ако си спомняте, ние водихме един доста дълъг, състоятелен дебат и в този доста дълъг и състоятелен дебат ние не Ви обвинихме, че сте гласували за свалянето на правителството като опозиция. Това е напълно Ваше право, както е пълно наше право в момента да не подкрепим Вашия кандидат. Това, за което Ви обвинихме, господин Митов, е, че Вие вкарахте държавата в криза, без да имате план без да имате план как тази държава ще бъде управлявана. Вие сте първа политическа сила и искаме да видим Вашия план за управление. Къде е? Къде е планът за управление на държавата, при условие че даже не може да осигурите мнозинство за избор на председател на Народното събрание? Ако нямате план за управление, защо вкарахте държавата в тази конституционна криза защото единственото нещо, господин Митов, което ние направихме като опозиция, е да прочетем чл. 81, ал. 2 на Конституцията от тази трибуна?! Благодаря Ви.

от онова самопровалило се правителство на предишното Народното събрание, защото, уважаеми госпожи и господа народни представители, в предишното Народното събрание, ако имаше мнозинство, и аз преди малко в моето изказване, господин Митов, много коректно казах, че имаше мнозинство заедно с БСП – 134 народни представители, и след самосвалянето на това правителство Вие пропуснахте да кажете оценката на българските граждани към тогавашното мнозинство, към онези 134. Днес в това Народно събрание резултатът на онези 134 е 98. Това вече е оценката на българските граждани към онова мнозинство, което не успя да си задържи властта и не успя да си изкара мандата. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Василев, уважаеми господин Карадайъ! Карадайъ, прав сте, това казах може би с малко по-различни думи, но оценката на българските избиратели към предишното управление беше дадена на тези последни избори и то е очевидно. Господин Василев, отново ще Ви кажа. Трудно могат да се намерят аргументи в момента да защитите логически това, което правите, но аз, честно да Ви кажа, претенции към „Продължаваме Промяната“ нямам. Вие сте в такава позиция и това сте решили да правите. По-скоро ми се, че е важно да попитаме останалите политически партии и специално „Демократична България“ защо в момента работят по начина, по който работят, и гласуват по начина, по който гласуват, поради простата причина, отново казвам, че в момента не се занимаваме със съдебна реформа, не се занимаваме с антикорупционни мерки, и на това ще му дойде времето, това е важно, но тук в момента не говорим за съставяне на правителство, а за това парламентът да започне работа, да има свой председател. Аз не чувам никакви аргументи от другите парламентарни групи защо, за бога, отказват да признаят легитимността, която е дадена от българските граждани, и блокират първото заседание на парламента да може да продължи своята работа нормално така, както е установила по някакъв начин традицията на българската парламентарна демокрация. Това е. е. Оттук нататък със сигурност ще имаме още и още аргументи, но отново призовавам всички към някакъв разум и към преосмисляне на определени позиции поради простата причина, че в момента демонстрираме на всички български граждани това кой има желание да върши работа и да решава техните проблеми и кой се занимава единствено с блокиране на тази работа.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз нямам самочувствието на доайен, защото ми се събират около две години парламентарен опит, а и нямам претенции да съм най-мъдър, защото освен на разума често съм подвластен на емоциите. Затова няма да Ви давам съвети, но бих могъл да направя няколко констатации и може би един призив. Всеки от Вас, всеки от нас да попадне тук, за него са гласували български граждани – за кого повече, за кого по-малко, с различни виждания, с различни убеждения, и съм убеден, че те не са ни изпратили тук да плеснем с ръце и да се прегърнем. Това би било подозрително. Наред с това аз съм два пъти по-убеден, че не са ни изпратили тук с единствената цел да се караме от обяд до вечер и от сутрин до обяд. Така че, уважаеми господин Председател, аз призовавам, освен да се караме, и да работим. Да продължим процедурата още веднъж, два пъти, три пъти, четири, пет, шест, седем, осем пъти, до полунощ, първото заседание може да продължи една седмица, докато имаме избран председател като символ на зациклилата демокрация. Между другото, може да се повдигне въпросът: колко струва това? Не знам дали някой е правил опит да изчисли колко струва един час работа на Народното събрание? изобщо не е евтино и тук въпросът е кой ще плати сметката. Аз се боя, като стана дума за сметката, че на някого сметките могат да излязат криви. Абсолютно съм сигурен, че Народното събрание не трябва да е продължение на предизборната борба с други средства, както изглежда в момента. Знаете ли, уважаеми колеги, има една стара максима, че най-лошо е всички да са в управлението, понеже, когато всички са в управлението, народът е в опозиция. Аз се боя, че има нещо още по-лошо – по-лошо е, когато всички са в опозиция, защото тогава народът не знам къде е.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Митов, Дончев и преди това господин Цонев, Вие казахте, че това е прецедент и че не се е случвало, но не бяхте прав. Искам да направя един цитат: „Няма да подкрепим номинация на ГЕРБ за председател на Народното събрание. Това решение е в тотално съответствие със становището ни, че избирателите делегираха ГЕРБ като носител на властта“ – бяха думите на Лютви Местан на 20 май 2013 г. в Четиридесет и второто народно събрание. Освен това и второто народно събрание ГЕРБ е първа политическа сила, но не успява да наложи Цецка Цачева и се избира Михаил Миков, така че това, което се случва, не е прецедент. Да, българските граждани Ви делегираха отговорността да направите управление. Вие явно не можете, но днес може да направите друго: може да решите този казус, като просто оттеглите кандидатурата си. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Така че не се опитвайте да ни прехвърлите отговорността, затова че не може да съберете мнозинство, а просто оттеглете кандидатурата си, за да продължи да работи Народното събрание, както всички искаме. Благодаря.

със своята вече традиционна наивност беше този, който изрече и това за 2013-а. Аз ще му припомня как приключи този експеримент – с фалит на банка и шест милиарда и половина дълг, с провал на тази партия, която излъчи тогавашния председател и която все още не може да се възстанови от този удар, и е отишла вече на 9%, и е с прекратен мандат, така че аз не мисля, че това е добра практика.

Приключи хубавото време, в което Ви мислеха за млади. Вече Ви мислим за глупави и нямаме намерение да ходим след Вас. Просто го забравете! (Смях и ръкопляскания Вие загубихте 130 хиляди души на последните избори. Нямате никакво право да ни съветвате какво да правим. Не Ви искаме съветите, не Ви искаме нищо и не искаме подкрепа от Вас за нашия кандидат. Това, което се опитваме да обясним на останалите партии, на тези, които в момента стоят и мълчат, защото не знаят какво да кажат, искаме да кажем, че този парламент в първия си ден вече е спънат и ако продължим по този начин, колеги, нека да отиваме на избори на 15 януари. Няма никакъв смисъл да губим времето и на хората. Бюджет може да се приеме и март. Цената ще бъде много висока, но отговорността за това е Ваша…

Втората политическа сила е опозиция. Ще Ви го обясня още веднъж. Когато едновременно казваш, че си опозиция, няма как да искаш да имаш шеф на парламента. Просто е нонсенс едното, и другото. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Или имаш председател на парламента и тръгваш да правиш мнозинство, или обявяваш, че си конструктивна опозиция, или каквато искате опозиция – агресивна и така нататък, и не искаш да имаш нищо общо с управлението. Председател на парламента, колеги, ако не знаете, а аз съм сигурен, че половината от Вас не знаят в тази част тук на залата това е опозицията. Вие сте втора политическа сила, няма лошо да се определите като опозиция. Никой не Ви е и искал да бъдете в управлението, няма проблем това. Напротив, даже според мен доста проблеми биха се решили без Вас но това, което на господин Митев ще кажа: не се водете по тези аналогии и практики. Те не са добри, не са завършили. Резултатът им е лош. И пак, второ, не ни съветвайте. Нямаме нужда от Вашия акъл. Видяхме Ви акъла осем месеца как си печелите избори и се проваляте след осем месеца сами. И затова, пак повтарям, ние няма да оттеглим нашия кандидат по никакъв начин. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Той ще бъде Росен Желязков. Ще стоим тук, ако трябва, четири дни и няма да отстъпим по никакъв начин на този рекет, на който бяхме подложени

Съжалявам, че в деня на откриването трябва да говоря по този начин. Пак повтарям, колегите от „Демократична България“ да излязат и да кажат какво мислят по този въпрос и да спрат да се страхуват и да ходят по ъглите и да се чудят къде да се скрият. Благодаря Ви.

Разбира се, господин Карадайъ, разбира се.

С цялото ми уважение за непотърсения съвет, който той дава на най-голямата парламентарна група и първата политическа сила в държавата след проведените избори ноември месец, ще му кажа само следното. Ако спазва съвета си, който той дава, трябва да се обърне към представител, който „Продължаваме Промяната“ излъчва, защото той има по-малка подкрепа, отколкото другия кандидат. Все пак само да подчертаем, че

или имаме дуплика? Добре, дуплика и след това господин Карадайъ. Опитвам се малко да спазвам реда. Благодаря Ви! Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Радвам се, че така се развиха нещата. След моето изказване всъщност какво се случи? Показахме, че се казаха неистини от трибуната и че това не е прецедент. Дадохме Ви решение и какво стана? Излязоха ГЕРБ и започнаха с най-големия патос да разказват как не са конструктивни, как няма да работят за това да има дори избор на председател на Народното събрание. Благодаря Ви, че показахте истинската си същност. Това беше моята цел. Вие не сте по-силни от хаоса, господа. Вие сте хаосът. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа! Явно говорим едно и също, но всеки чува различно онова, което иска да чуе, пък интерпретациите сигурно отиват в някакви други полета с явно конфронтационни цели. Явно има нужда от оценка на различните кабинети през последните 32 години. Ние не бягаме от тази отговорност. Обективните факти и икономическите показатели ги има и в Националния статистически институт, и в статистиката на БНБ, така че ние сме готови да седнем да направим оценка на всички кабинети, на целия преход в онези периоди, в онези периоди, в които сме участвали в изпълнителната власт, но според нас тази работа е за друго заседание на Народното събрание. Днешното заседание, и по-скоро сегашната ни процедура, е след направените предложения за председател на Народното събрание да вървим по процедурата, която самите ние решихме, да гласуваме предложените кандидати. Ако има избрани, избраният председател да си заеме мястото и да продължи работата на Народното събрание, ако няма избрани, да продължаваме с процедурите, така както повелява Конституцията: на първото заседание да изберем председател на Народното събрание. Затова ми е процедурата. Другите дебати да ги оставим за други народни събрания. показатели, с които да правим оценка на всички кабинети. И ние имаме нужда, може би и мерак, да правим такава оценка, но не му е времето сега. Още повече, уважаеми госпожи и господа народни представители, българските граждани с излъчването на този състав, на това Народно събрание, показаха, че вече за четвърти път избират сходна структура на Народното събрание. И пети път да отидем на избори, пак ще има сходно Народно събрание. Ние трябва да разчетем правилно волята на българските граждани, а именно според нас това е: вместо противопоставяне и конфронтация, българските граждани със своя вот предпоставиха диалога, съгласието, обединението. Затова ние призоваваме да пристъпим, час по скоро да приключим с този процедурен въпрос, защото от нас се очаква и още нещо – ние да решаваме проблемите на хората

Благодаря Ви, господин Рашидов. Уважаеми колеги! Господин Карадайъ, разбираме призива Ви, но понеже тези първи изказвания може и да са последни, нека все пак да кажем няколко думи за това, което мислим. И аз бих искал именно защото тези изказвания може и да са последни в живота на Четиридесет и осмото народно събрание, да кажа няколко думи на българските избиратели, на хората, които сега ни гледат, и да обясня аз как чувствам ситуацията в момента и какво се случва. В три поредни парламента влизат политически сили, чиято единствена цел е да разбият политическата система. Някой пуска вируси в политическата система и тя в момента е пред съсипия. Не знам защо това се случва, сигурно има различни обяснения. Обръщам внимание просто, че е факт. В три поредни парламента парламентаризмът се разбива до основи, и то се вижда кой го прави. Имената са ясни на тези политически сили. Двете вече ги няма, сега и третата е наред. На мен ми е мъчно. Мъчно ми е, но очевидно ще го търпим. Защо „Продължаваме Промяната“ действат по този начин? Защото те са такива – окей, няма проблем. Защо БСП и „Демократична България“ действат по този начин? Това са стари системни партии и те си дават сметка какво става, знаят какво става, знаят, че се разбива държавата, виждат го, но не могат да спрат. Имам усещането и от изказванията в предизборната кампания от нещата, които си казахме, ако аз съм казал крива дума на някого, се извинявам, но това, което чух за ГЕРБ и за себе си, беше, че от нас се очаква унижение, публично унижение. Тези две партии – „Демократична България“ и БСП, нямат нищо против да разговарят с ГЕРБ, защото знаят, че ние сме отговорни хора, знаят, че сме отговорна партия, но те искат първо да получат едно унижение. Госпожи и господа, нямам нито една причина, аз лично не се сещам за нито една причина да се унижавам пред Вас. Не разбирам защо го искате, не разбирам защо искате ГЕРБ да се унижава пред Вас. Вие не чухте Десислава Атанасова какво каза във встъпителното си слово: „Ние уважаваме Вашите избиратели, уважавайте и вие нашите.“ Няма да позволим ние и нашите избиратели да бъдат унижавани, разбирате ли го това? Това няма да се случи. Това, което каза господин Тома Биков, другояче перифразирано, няма да отстъпим. Зад нас има 650 хиляди души. Аз, моите колеги и те нямат никаква причина да понасят унижения само за да доставим на някого удоволствие. Разберете го това Господин Янев каза във встъпителните си думи, че има 10 – 15 души, които разделят обществото. Господин Янев, да, Вие го видяхте, нали го виждате как става? Виждате го. Защо го търпим? Защо? Как може 10 – 15 души да ни разделят? Зрели, интелигентни, умни хора, отговорни, аз вярвам, че всички са отговорни, защо го допускаме това? Разделяй и владей. Вие не виждате ли как някой ни разделя и ни владее, и прави каквото си иска с българския парламент, и разрушава българската държава с нашето любезно съдействие, защото едните искат да се унижаваме, другите искат да имат особено мнение. Ами дайте да я разпаднем държавата за кефа на 15 човека! И понеже започнахме със Свети Иван Рилски, и днес е неговият ден, мисля, че Петър Мутафчиев имаше едно есе за Свети Иван Рилски и за неговия апел за единство, на който се противопоставя вирусът на разрушението, синдромът на разрушението, който пронизва цялата българска история. Аз наистина смятам, колкото и трансцендентно да Ви звучи, че днес е един точно такъв момент – духът на единението се е изправил пред духа на разрушението и единият ще победи.

ние не искаме от Вас унижение. уважаваме избирателите на „Продължаваме Промяната“, уважаваме всички български граждани, които са гласували, както и тези, които са избрали да не гласуват. Това, което искаме, господин Чолаков, е покаяние. За да има прошка, първо трябва да има покаяние. Това, което искаме от Вас, е ясно да излезете и да кажете: „Тук сбъркахме, като ограбвахме българските фирми и ги рекетирахме, тук сбъркахме, като оставихме един милион пенсионери под линията на бедност и им давахме бюджети „постна пица“ (шум и реплики от тук сбъркахме, когато свалихме едно много трудно направено правителство в един фрагментиран парламент, който три пъти не успя да направи правителство, без да имаме план какво ще правим след това.“ Когато излезете, когато кажете „сбъркахме в нещо“, когато кажете „не беше добре България да се управлява по начина, по който ГЕРБ я управляваше“, тогава може да започнат каквито и да е разговори.

Благодаря. Господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Чолаков, споменахте във Вашето изказване, че парламентарната група на БСП и БСП като партия сме искали да Ви унижим. Не знам защо сте останали с такова впечатление. БСП повече от 12 години води последователна политика срещу модела на управление, който олицетворява Вашата партия – модела на ГЕРБ. И това го заявяваме и пред нашите избиратели, и пред българските граждани. Ние 12 години в тази зала и извън нея се мъчим да разкажем на хората за този модел, за да не се допуска. Да, през тези 12 години минаха много партии в този парламент, нови влизаха, излизаха, които се опитваха и те да променят този модел. Но БСП 12 години е тук и няма как, ние не искаме нито Вас да унижим, нито Вашите избиратели. Искаме просто Вашите избиратели да разберат какво избират, какъв модел на управление предлагате Вие на България. И затова не Ви подкрепяме. Имате право, имате си голяма парламентарна група, но недейте да хвърляте обвинение към партии, които традиционно са заявили своята политика и своето мнение за Вашето управление.

И ако продължавате така, и ако продължаваме така, в Четиридесет и деветия парламент ще бъдат много по-малко тези избиратели, които ще отидат да гласуват въобще. Уважаеми народни представители, наистина призовавам за разум, за нищо друго. Разум. Всеки със съвестта си да направи избора за председател на Народното събрание и да продължаваме напред. Има вече предложени кандидати, има направени номинации, всеки с главата си може да реши кого да подкрепи и няма нужда никой да призовава нито за покаяние, нито за унижение, нито за уважение, ако щете. Просто трябва да си свършим работата, за която са ни пратили тук българските избиратели. Благодаря Ви.

по принцип много изчистено политическо мислене, че облекчи моята задача. Той каза така: „Взимаш председател и започваш да правиш мнозинство“, нали така? Да, защото изборът на председател не е просто домакинска работа, за да може да започне парламентът работа. Това е много важно, но то е важен политически сигнал. Самото естество на нещата, които се говорят тук, ние водим политическа дискусия. Ние не водим дискусия за това как да организираме работата на парламента, кой е по-добрата кандидатура и така нататък, ние водим политическа дискусия – къде са Вашите избиратели, къде са... и така нататък. Защото този избор е конструктивна част, крайъгълен камък на изграждането на мнозинство. „Демократична България“ по причини, които изложих в словото си, не може да стане част от мнозинството, което Вие сте тръгнали да изграждате. Питате как да стигнем до разговора за съдебната реформа, без да сме избрали председател на парламента. Факт е, че има този процедурен проблем, но разговорът за съдебната реформа е нещо, което може да се каже от всеки покрив, да използвам библейския израз, и от всяка медия може да се вземе ясна позиция. Вашата е ясна. И мълчанието, и отбягването на определена тема също е позиция. Ние по никакъв начин не можем и не искаме нито да унижаваме някого, нито да искаме разкаяние. Аз никога подобни думи абсолютно умишлено не ги използвам, защото не смятам, че някой отделен човек, камо ли аз, може да си позволи подобно нещо. Уважаваме гласа на всеки български гражданин, но също така това, което днес се случва, е истината за българската политическа система. И тази политическа система, господин Чолаков, говори за това как някой я руши, пуска вируси. Може би, ако влезем в тази лексика, трябва да кажем, че нейният имунитет е много ерозирал. И това не се е случило в последните три години, господин Чолаков, това е дълъг процес. И този дълъг процес, ако само казваме последните три години или последните две години какво се е случило, просто не можем да направим епикриза, не можем да направим история на заболяването. В този смисъл нашето настояване е да поставим в главата на ъгъла въпроса за корупционния модел. Не е настояване едно или друго лице да прави публични самопризнания, не е настояване дори да се иска извинение. Това е нещо, което човек сам решава какво да прави, то е настояване за политическа адекватност. Да кажем, в България проблема, който имаме и който днес го виждаме, ние имаме обективен проблем – този парламент не може да формира политическо мнозинство, дори до степен, че не може да излъчи председател, и дори до степен, че ако досега е имало традиция, че има достатъчно съгласие поне председател да се излъчи, дотам е стигнала поляризацията и разделението, че не можем дори това да направим. Това е всъщност по някакъв начин – това, което се случва в момента, е път към някаква реалност, която може би трябва да разчетем. И този път върви през две неща. От моя гледна точка, понеже питате за нашето... аз иначе не смятах да идвам и да казвам, но понеже ни питате – или ние ще трябва наистина да кажем: „Да, системната корупция, тя не е започнала в последните 12 години“ – винаги съм го казвал това нещо, между другото, тя не е започнала през 1997 г., както Вие написахте веднъж. Нейните корени са доста по-назад във времето и тази системна корупция, докато ние не поставим в главата на политическата си диагностика на това, което се случва, решението да започнем този модел да го разграждаме като институционални механизми, докато не преминем в такова състояние на адекватност, ние тази болест не можем да я лекуваме, от наша гледна точка. Но ние сме 20 души от 240. Можете и към други да се обърнете за мнозинство. Ако питате нас, казвам Ви ние се опитваме да сме от помощ – изключително заради това не сме излъчили кандидат за председател. Защото бихме могли да излъчим, но не го правим. Но не можем и да подкрепим председател, който е политически номиниран като първа стъпка към изграждане на политическо мнозинство. Това, което подозирам, че ще се случи днес, е, че ще минем най-накрая към още едно или две гласувания, след което ще трябва да започнем да водим друг разговор. И този друг разговор ще бъде какво правим, в случай че този парламент, изглежда, няма да може да премине към формиране на мнозинства, да направим един график от неща, които искаме да се свършат със сигурност, след което, в контекста на такова целеполагане, да намерим начин да излъчим председател, който наистина да не бъде излъчен от кандидат за мнозинство и за формиране на мнозинство, а да бъде друг. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Шумите не особено подкрепящо. Разбирам, че това не Ви харесва. Ваше право е, разбира се. Аз Ви казвам как на мен ми изглеждат нещата, понеже питате за „Демократична България“. По тези причини, понеже не можем да се включим в мнозинство, което Вие изграждате, на база на позициите, които сте заели, и на база на очакванията на нашите избиратели ние не можем да подкрепим иначе чудесната кандидатура, която сте издигнали. Благодаря Ви.

не, не – всичките, всички репликираха – и господин Василев, и господин Свиленски. Та, да караме по реда – отзад напред. Господин Иванов, ако ние се обръщаме към Вас, това е, защото Ви имаме доверие и бихме искали да разговаряме. моят личен проблем, да Ви кажа, е, че Вие през цялото време излизате – било на трибуната, било по телевизията, и казвате, че искате да разговаряте, след което казвате: „Да де, обаче с ГЕРБ няма да разговаряме, защото няма смисъл да разговаряме“ и спирате разговора, преди да е започнал.

Приключихме. Лошото е, че всичките тези неща, които Вие искате да говорим, за да ги започнем, трябва да започнем да ги говорим, а Вие казвате: „Няма да започнем да говорим“, поради което губим и шанса да ги изговорим. Иначе, ако ги бяхме изговорили, нямате представа доколко далече щяхме да стигнем и колко хубави решения можеше да вземем. Господин Василев каза думата „покаяние“. Не знам дали сте наясно какво значи това, но не Ви съветвам да влезете в дебрите на богословието, защото ще се уплашите от това, което ще видите там. Покаянието е винаги личен акт, който започва първо от теб. Не от другия! То не се иска. Никой не настоява. То се дава. Това, едно. Второ, преди да видиш сламката в окото на брата си, виж гредата в своето. Това е второ положение. Принципно. И искам да знаете, че който не спазва тези правила, спира да му върви. И не го приемайте като просто някакви такива баналности, които си говорим тук, за да се правя на интересен. Доказано е, че спира да му върви. От 2000 години е доказано. Не искам да влизам в тази риторика, защото, пак казвам, покаянието е личен акт, но ако аз бях извършил незаконен арест, щях да се покая. Казвам Ви честно. Щях да кажа едно „Извинявайте!“ Има неща, за които, като си ги направил, се извиняваш. Аз, ако ми кажете за какво трябва да се покая, ще се покая. Пак казвам: то е индивидуален личен акт – който е извършил грях, той се покайва. Първи. И иска прошка. Така. Имайте го предвид просто. Дайте да не спекулираме с тези понятия, те са от друг порядък и не бива в тази зала да ги омърсяваме. На това исках да Ви обърна внимание просто, като бележка. Иначе, колеги, вижте, можем да повторим тези гласувания още 20 пъти. Ако нямаме съзнание, че се разрушава държавата, а ние трябва да я укрепим в момента, ако нямаме съзнание, че разговорите могат да ни доведат до добър край, давайте да отиваме на избори. Да кажем, че това Народно събрание просто

Господин Чолаков, аз вярвам, че Вие искате правна и съдебна реформа просто различна от това, за което ние говорим. И това сме го установили в много разговори – лични, институционални, медийни и така нататък. Ние говорим за една съдебна реформа… РАДОМИР От доста месеци, между другото. Говорим за една съдебна реформа, която започва от наблюдението, че централна част от корупционния модел, за който говорим, е безконтролната позиция на главния прокурор. Вие за тази съдебна реформа някак си не успявате месеци наред да кажете нищо. Ние не бягаме от разговори, господин Чолаков, просто не можем да влезем днес в политическо мнозинство, което да застане зад избор на председател. Иначе разговори всякакви сме готови да водим.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Днес Народното събрание прилича малко на детска градина. Ще Ви кажа защо. Защото една от партиите тук се тръшна да има председател на Народното събрание. И ние, дадем ли председател на Народното събрание, е готова да предизвика конституционна криза, но не и да си оттегли кандидата например или да започне да работи конструктивно. Това инфантилно поведение мен лично ме озадачава от страна на „Промяната“, защото те през цялото време в последните 15 дни, откакто минаха изборите, твърдят, че ще са опозиция. И от една страна, уж са опозиция, а от друга страна, се борят за най-високия пост в тази държава – председател на Народното събрание. Аз не разбирам Вие какво искате – да сте опозиция, или да сте управляващи? Ако искате да сте управляващи, излезте и го кажете и започнете преговори с останалите партии, а не да твърдите, че сте опозиция и от друга страна, да искате най-високия пост в тази държава! Това, първо. Второ, не разбирам как може партията, която има основен принос за това държавата да се намира буквално казано в катастрофа, да проваля всички усилия да се сформира правителство, което да реши проблемите.

са заложени 6,8% дефицит. Знаете ли какво означава, колеги, това? Не 6,5 милиарда, които ни остави кабинетът Орешарски – 15 милиарда дългове. Петнайсет милиарда! Кирил Петков), господин Петков, е новият дълг и трите милиарда рефинансиране на стария дълг. Икономическият растеж за следващата година по прогноза на БНБ е 0,1%. През цялото Ваше управление, включително и миналата година, когато бяхте служебни министри, икономическият растеж на България беше по-нисък от средния в Европейския съюз, България изоставаше от Европейския съюз. Не само че сме последната държава в Европейския съюз, ами изоставаме от Европейския съюз благодарение на Вашето гениално управление. Пак ще повторя, второто, което ме озадачава – първото беше, че партията, която уж ще е в опозиция, иска най-високия пост в държавата.

Милион и половина души има под линията на бедност в България?! Хората не могат да си платят кошницата с хранителните продукти в магазините, не могат да си отоплят домовете. Инфлацията в хранителните продукти е 40% заради далаверите, които направихте във всяка една сфера. И вместо хей тук да кажете: „Вижте, ние не можахме, направихме много бели, опитайте Вие да ги поправите, ние няма да Ви пречим!“ Та, вместо да видим такова поведение, ние виждаме точно обратното – всички усилия само и само да се провали следващият кабинет и да се отиде на избори. Отсега трябва да е ясно – стигнем ли до избори, това е, защото днес се създаде конституционна криза, която доведе до тези избори благодарение на инфантилното поведение на „Промяната“. Благодаря. прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване. Предлагат гласуване от парламентарната група на ДПС. (Шум и ако четири дена аз трябва да седя и да наблюдавам това, което Вие предлагате – чудя се, за една година дойдохте, откъде дойдохте с толкова омраза? Къде се родихте, че мразите бе, хора? седнете като хора, вижте този народ ще има ли хляб, няма ли да има? Този народ ще се усмихне ли, или няма да го накарате да се усмихне? Тук е място за работа, а не за привнасяне от улицата на негативи. Моля Ви, разберете се като държавни мъже

Вие казахте, че тук една парламентарна група саботира съставянето на правителство. Според мен се вкарва държавата в конституционна криза – колегите от „Продължаваме Промяната“, и те го правят със замисъл, защото едно е да няма редовно правителство, но съвсем друго е да няма работещ парламент. Парламент, който да търси отговорност на тяхното управление – няма да могат да се задават въпроси, няма да могат да се изнасят факти, а да отиваме директно на избори. За мен такъв е замисълът, който те днес инфорсват, така да се каже, налагат на цялата зала – да няма работещ парламент. Това е желанието явно на „Продължаваме Промяната“! За правителство е ясно, че не желаят и не искат да формират и не искат да подкрепят въобще правителство, което да изведе държавата от кризите – може би наследство от тях. Но по-страшното е – и за мен по-задната мисъл, която имат, е да няма работещ парламент, защото ги е страх. Страх ги е от въпросите, които ще бъдат поставени на тази трибуна, страх ги е от работещи комисии, страх ги е и от въпросите, които ще задаваме на служебните министри и те тогава ще бъдат принудени може би

Оставихме дълг, който е с 2 милиарда по-малък, отколкото заварихме като правителство. Оставихме във фискалния резерв 8,5 млрд. лв., в момента фискалният резерв е 12,8 милиарда и продължава да расте, тъй като служебният кабинет тъй като служебният кабинет взе дълг, който не беше необходим за правене на разплащания към момента. Другото важно нещо, което трябва да се каже, е, че оставихме бюджетен излишък и той продължава да бъде

Очевидно обаче не успяхте да съберете гласове и от другите парламентарни групи, така че да може да изберете председател на парламента със 121 гласа, както го изисква Конституцията. (Шум и реплики Второто нещо, което искам да Ви попитам, когато говорите за конституционна криза, е какъв беше планът на ГЕРБ, когато свали нашия кабинет? Какъв беше планът за управление? Колеги, когато говорите за кражби, много моля да ги посочвате виновниците. (Шум, реплики, смях.) Така, общо говорене, аз мога да кажа много тежки думи. Не е честно. Кажете кой е крадецът. Как така? Аз не съм. Може ли такова нещо?

защото ГЕРБ направиха показно в три отношения. Първо, излъгаха многократно. Господин Василев каза няколко примера. Имаше още доста.

Третото нещо, което направиха така в техния ентусиазъм – господин Биков, господин Чолаков, е да кажат – елате, искаме да разговаряме, но ние по никакъв начин няма да си променим позицията. Ето това е третото нещо, което ни е докарало дотук. (Частични

Човекът, който е персонално отговорен за това, че ние не изтеглихме дълг на 2%, а изтеглихме на пет – служебният кабинет изтегли на и с това ощети българското обществото с 1 млрд. лв. и стои тук на първия ред, и през пет минути излиза и дава акъл. Човекът, който позволи да се вкарат отново посредниците за газа, които оскъпиха газа с 30 евро. С 30 евро – да, човекът, който позволи, защото беше ресорен вицепремиер, който отговаря за енергетиката, и който позволи там да стават грандиозни корупции. Ето, тук е – седи на първия ред и дава акъл. Човекът, който ходи лично да лобира в Европейската комисия за „Лукойл“ и „Литаско“, за да получат изключение, и заради това българското общество надплаща 3 милиарда и половина лева на година, които влизат в джобовете на „Лукойл“ и на „Литаско“ – седи на първия ред и през пет минути дава акъл.

управлението, което не построи и един метър магистрала. Управлението, което не построи нито един тунел. Управлението, което уж щеше да направи всички хора над линията на бедност, а допусна 1 милион и 300 хиляди души да слязат под линията на бедност

Уважаеми народни представители, това, което се случва, е много ясно. За да има легитимен председател на Народното събрание, трябва да покажете кандидат, с който поне 51% от гласуващите да са съгласни. Вие не можете това да правите и заплашвате, че четири дни сме щели да стоим тук. Знаете ли каква е истинската причина защо това се случва? Истинската причина е, че господин Борисов не иска да се оттегли от политиката и Вие сте тук да го защитавате. Това е. Благодаря Ви.

че обикновено се оттеглят лидери на партии, които са загубили изборите. В този смисъл Вие сте в такава хипотеза, защото Вие сте загубилият, кога ще се оттегли господин Борисов, ще реши ГЕРБ. Вие, ако искате да станете член на ГЕРБ – не знам дали ще Ви приемат, защото има изискване за почтеност и добро име в обществото. Трето, по същество – Вие казвате, че ние не можем да съберем 51%. Очевидно е това. Това не е нещо, което го разбираме от Вас. Проблемът е, че и Вие не можете да съберете 51%. В този смисъл затова сме сега в тази ситуация, в която очевидно ние и Вие не може да се разберем. Затова адресирах към останалите политически сили, защото очевидно от тях зависи. Това е реалността. Сега дали ни харесва на нас, или не ни харесва, но очевидно другите политически сили трябва да вземат решението кой ще бъде председател. Така, както Вие не оттегляте Вашата кандидатура, така и ние не оттегляме нашата кандидатура, а ние нашата няма да я оттеглим дори и Вие да оттеглите Вашата. Просто няма! Ще Ви го кажа още веднъж. Приключи хубавото време за Вас, когато Ви дундуркахме и тук да Ви помагат все някакви хора. Няма да Ви помагаме. Няма да Ви помагаме! Държа пак да се обърна и към другите колеги – от Вас зависи. Това е положението. Вземете Вашите решения. Ако искате, подкрепете господин Минчев, подкрепете господин Желязков, но това, което можем да направим ние, е да стоим тук, колкото трябва, колкото дни, колкото седмици, и да държим на нашата кандидатура, която е господин Росен Желязков и няма да участваме в никакви разговори по този въпрос. Уважаеми колеги, аз апелирам този безсмислен спор само не подвиквайте, моля Ви към прекратяване и да гласуваме, защото телевизиите ни наблюдават. Това, което наблюдавам, не е много лицеприятно за българския народ. Авторитетът все повече се срива на този парламент. Дайте да гласуваме.

отвън ни гледат. Затова Ви моля да прекратим, това смешно нещо е доста неприятно за гледане. Благодаря. Заповядайте. Първо, няколко конкретни неща. Позволихте си на два пъти да репликирате хора, изказващи се. След като сте почетен председател и сте на тази позиция, няма как да репликирате някого, да взимате отношения по изказванията и да взимате отношение. Би трябвало да сте пръв сред равни. Също така имаме конкретно решение, което обсъждаме. Делян Добрев излезе, започна тук да говори всякакви глупости, които въобще не са свързани с избирането на председател на Народното събрание. Ваша работа е да го прекъснете и да го върнете по същество

Да не репликирате все пак изказващите се. Ако искате да се изкажете, имате право, слезте тук на трибуната, репликирайте. Благодаря. не съм си го позволил нито за секунда да репликирам който и да е било. Тук малко послъгвате и така Ви се иска. (Смях, шум и реплики.) Именно затова оставих Тома Биков да говори, защото не искам да го репликирам. А това, че Ви приканвам да минем към гласуване, съвсем нормално искане е, защото ние, ако продължим още този дебат по този начин – не е полезен за Вас. Аз съм на пенсионна възраст. За мен всякак става, но за Вас не е добре. Вие сте млад.

Само преди четири часа и половина в речта, която произнесох тук, казах, че българският народ е произнесъл присъда над българската държава. Говорих и за това, че на практика тук Народното събрание в момента, за съжаление, не е много народно. Най-малкото, което е, липсва му представителност, тъй като 61% от хората не отидоха да гласуват. За съжаление, се вижда, че присъдата е доста обективна, защото в момента вече часове наред ставаме свидетели наистина на нещо, което досега не се е случвало, безспорно. Макар че е имало такива наченки и в предишни парламенти, когато е можело да се случи, но не се е случвало. Българският народ не за първи път прави избор, който изглежда нелогичен, но понякога пък се оказва, че е доста мъдър. През 2013 г. тук в Народното събрание се събраха само четири в един свръхконцентриран и свръхпредставителен политически орган, които бяха предварително определяни като взаимноизключващи се – 120 на 120 – ГЕРБ, ДПС, „Атака“ и БСП. обаче, че тогава една от партиите реши да влезе в ролята на златен пръст. Тогавашната конституционна криза не се случи и тя беше отложена. Сега тук на няколко пъти се говори за това, че еди-кой си бил управляващ, пък опозиция и така нататък. В момента няма управляващи, нито опозиция в Народното събрание. В момента има просто 240 народни представители, които са се заклели като народни представители, и нищо повече. Реално погледнато, дали ще има управляващи, или опозиция зависи от следващите ни ходове тук. От тази гледна точка е наистина леко инфантилно да се говори така, защото реално всяка една партия тук може в момента да управлява и реално всяка една партия може да е опозиция и това зависи единствено и само от действията на нас, хората, които представляваме съответните политически сили. Същевременно се говореше много и на няколко пъти се споменава за това, че държавата била рухнала или рухвала в момента едва ли. ли. Мисля, че някои от Вас сега в момента откриват топлата вода. Държавата ни, за съжаление, агонизира от години. Това е нещо, което не го говорим само ние, някои от Вас тук също са го казвали в определени свои периоди от битието си, но като цяло от това място тук се говорят само и единствено доста дитирамби, хвалебствия, как сме добре, как бюджетният ни дефицит е малък, как валутният ни резерв расте и всичко останало, което се сетите, и така нататък, и така нататък. Реалностите обаче по улицата са съвсем различни. Всеки един от Вас ги вижда всеки един, защото тук няма глупави хора според мен. Може да има лицемери, може да има лъжци, но глупаци няма. Това, което всеки един от Вас вижда всеки ден, е разруха. Държавата ни умира пред очите ни, в ръцете ни – не днес, от години насам, за съжаление. Всички Вие носите вина. Ние, между другото, също носим вина от ВЪЗРАЖДАНЕ. Аз няма да избягам от това. Носим вина, щом не сме успели да убедим хората да гласуват за нас да спечелим изборите, значи и ние не сме направили нещо както трябва. Всеки трябва да търси вината в себе си, защото в противен случай на следващите избори ще отидат да Когато имаше преди час и нещо почивка, на която се коментираше начинът, по който да се води дискусията за избор на председател на Народното събрание, точно това казах на останалите председатели – те могат да го потвърдят, ако ние обърнем тази дискусия сега тук на нещо, което ще наподоби най-малкото казано един много неприятен битпазар, на следващите избори, които чукат на вратата, откровено изборната активност може да падне и под 30%. Кой ще отиде да гласува тогава само? Твърдите ядра, купените, заплашените, манипулираните, уплашените хора, зависимите. Можем ли на базата на този вот да управляваме държавата? Категорично не мисля така. На практика България ще продължи да умира. Това безвремие трябва да се спре. От тази гледна точка искам да припомня, че все пак тук в залата в самото начало много внимателно слушах встъпленията на всеки един от представителите на отделните политически сили – председателите на групите основно. Има консенсус. Има общи ценности. Има общи идеали. Обединени около съюзи – евро-атлантически, и така нататък. Очевидно е, че няма идейни различия. Има личностни различия. Тук се говори кой как трябвало да се оттегля, откъде и така нататък, нещо, което е немислимо, разбира се, всяка една партия си взема решения сама за себе си. Никой няма как да казва на другите дали да се оттеглят или не. Обаче не само аз, а и всеки един, който гледа тук, а това се гледа в момента от цяла България или поне от тази част от България, която няма работа, защото работещите хора имат по-важни задачи, си е направил извода, че реално тук няма някакви кой знае колко големи различия. Тогава големият въпрос е защо, след като всички сте обединени от ценностите на така наречения евроатлантизъм, каквото и да значи това, защо тогава не се обедините около една фигура, която да застане начело на Народното събрание, имайки предвид, че говорим за пръв сред равни действително. Ние имаме своя кандидатура, защото смятаме, че тази част от българското общество, която ние представляваме, която иска България да е свободна и независима държава, поставяща единствено и само своите интереси над всичко останало, а не да се кълнем в чужди съюзи и да плачем на чужди гробове, трябва да бъде представена тук достойно, както го направихме и в предишното Народно събрание – тогава имахме свой кандидат, сега пак имаме. И ще продължаваме да го защитаваме като фигура, която смятаме, че е доказала своята безпристрастност, включително и в работата си и в предишния парламент. Защото в крайна сметка човекът, който излиза начело на Народното събрание, трябва да е действително фигура, която да не събужда кой знае колко много емоции, за добро или за лошо, без значение какви са те. Ако това нещо не се случи обаче, няма нищо страшно – отиваме на нови избори. И тогава няма да има обвинения кой бил виновен, кой бил невинен и така нататък. Всички тук, в тази зала, ще носят своята вина съобразно процентите, които представляват от изборния резултат от изборите на 2 октомври – всички без изключение. Само че това не бива да се представя като нещо кой знае колко страшно или кой знае колко опасно. Очевидно е, че България има нужда от пречистване, защото преди малко се говореше за покаяние. Аз едва ли не очаквах всеки момент да чуя „покайте се!“, все едно се намираме в някакъв храм. То е храм, между другото, на демокрацията и на парламентаризма, но колко са търговците вътре в храма, не е много ясно. От тази гледна точка новите избори няма да бъдат кой знае какъв голям проблем, те може и да предизвикат съвсем различни резултати и това нещо може да изненада доста хора. А накрая мога да кажа само едно. Малко е комично, на мен специално ми е доста смешно как тук се карат някакви фракции на ГЕРБ. Излиза преди малко един бивш заместник министър-председател във втория кабинет на ГЕРБ да обвинява ГЕРБ?!

Ако днес не се стигне до решение за избор на председател, изпадаме в прецедентна конституционна криза и ще се наложи да вземем решение за нови избори. Решение, което ще дойде в резултат на невъзможността да се вземе решение тук за избор. И още веднъж повтарям, в това няма да има нищо лошо. Очевидно е, че българският народ иска това в крайна сметка. Освен ако, разбира се, пак не се появи някой нов златен пръст. Това обаче времето ще покаже и всеки един от тук присъстващите трябва да си отговори на този въпрос: дали можем да очакваме нещо подобно или не? Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Мисля, че преди повече от половин час направих процедурно предложение да прекратим този дебат, който не е по същество, защото дебатът евентуално по същество би бил за избора на председател на Народно събрание, а тук се води друг дебат. И тогава направих процедурно предложение да прекратим този дебат. Оценката на различните управления в този период да го направим в едно друго заседание и можем да го направим ние не бягаме от тази тема, има какво да кажем и ние. Но днес в това време, в което ние трябва да направим избор на председател на Народното събрание съгласно Конституцията, да спрем дебата, да минем към процедурно гласуване, да видим какво ще произведем, ако не произведем председател на Народно събрание, отново да направим една почивка, да продължим – има малко време, и утре може, и вдругиден. Но този дебат, който тече в момента, той не е конструктивен, той не върши работа за избора на председател на Народното събрание. Нещо повече, днешният ден е прекалено наситен с проблеми, кризи, предизвикателства и много неща. На тази омраза и конфронтация, които се леят днес тук, от тази трибуна, и то с нюанс на предизборна риторика, можем да кажем, че изборите за Четиридесет и осмо народно събрание приключиха. Ако парламентарно представените партии са решили да започнат още от днес кампанията си за Четиридесет и деветото народно събрание, нека да го кажат тук, от тази трибуна, и българските граждани да направят оценка за отговорността на всеки един от нас като народен представител и на всяка една от партиите. Много е безотговорна тази предизборна конфронтация днес, която виждаме, с предизборните лозунги, които чуваме днес и тук, от тази зала. Ако това е предизборната кампания за Четиридесет и деветото народно събрание, това е тотално безотговорно. Още повече, нашите съюзници с тревога наблюдават политическата криза в България. Говоря и за Европейския съюз, говоря и за НАТО, защото ние сме външна граница и на Европейския съюз, ние сме външна граница и на НАТО, а непосредствено до нас нашите съседи воюват. Къде е нашата отговорност в съюзите, в които ние членуваме? И каква роля изпълняваме ние с тази политическа криза, която произвеждаме и днес? Хората живеят в кризи, обедняха хората и обедняват с всеки изминал ден, с кои очи ще застанем пак пред хората да им кажем: дайте пак да гласувате за нас и ние като отидем в Народното събрание, ще го провалим, защото ще играем там на инат и конфронтация! Колеги, много е безотговорно! Господин Председател, ще Ви помоля да направите така, че да подложите на гласуване процедурата, която направих преди повече от половин час. Ако се приеме, да прекратим този дебат, да минем към гласуване и съвсем отговорно да се концентрираме върху една-единствена една-единствена тема: избор на председател на Народното събрание. След това да си насрочваме дебати, в които да си даваме различни оценки и на управленията, и на персоните, и на всякакви качества, и на всякакви лозунги, които бихме могли да ползваме, но днес не е денят, колеги. Благодаря Ви.